Predlagatelji odluke su klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a i Nacionalnih manjina. Prijedlog odluke primili ste na klupe. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 125 glasova za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabrana gospođa Dragica Zgrebec.

Čestitam gospođi Zgrebec na izboru i želim joj puno uspjeha u daljnjem radu. A sada određujem stanku od 15 minuta. Hvala lijepa.